Financijska agencija i Nadzorni odbor dostavio je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za financije, državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nitko se nije javio. Zaključujem raspravu. Hvala.